Nastavljamo sa radom.Reč ima narodni poslanik Aleksandar Mirković. **Aleksandar Mirković** Poštovani predsedavajući, poštovana ministarka sa saradnicima, poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici,

još većem poverenju građana u pravosudne organe, generalno u pravosuđe, ali, ono što je za nas najbitnije, uveren sam da ćemo kroz ovu diskusiju proći kroz sve ono što se tiče običnog građanina, jer ti ljudi za nas glasaju, ti ljudi imaju pravo da nas pitaju sve ono što ih zanima i isto tako da iznesu kritike, kao i pohvale. Nažalost, u poslednje vreme nekako se građani više interesuju za kritike, jer na pohvale je lako navići se, ali kritike su svakako nešto što sve nas ispravlja, gura napred i pomaže nam da uslove građanima učinimo još boljim za život.Čuli smo od prethodnih kolega narodnih poslanika njihovo mišljenje o predloženim zakonima, ali isto tako smo čuli i šta konkretno misle određenim kadrovskim rešenjima.Moje izlaganje danas neće biti u skladu sa svim onim što su prethodne kolege narodni poslanici govorili iz prostog razloga što ovde ipak predstavljam određeni broj građana koje je glasao za Srpsku naprednu stranku, ali isto tako predstavljam i građane koji politiku posmatraju malo šire, jednako kao i ove zakone, ali isto tako kao i priliku dok ste vi, poštovana ministarka ovde pred nama, da u diskusiji sa vama dobijemo možda odgovore na neka pitanja koja nismo dobili do sada ili na neke aktivnosti ili na neka dešavanja koja su aktuelna u poslednjem vremenskom periodu.Ovde smo čuli iz vašeg izlaganja nešto o biografiji gospođe Dolovac. Čuli smo i reference, čuli smo mnogo kvalitetnih podataka, ali, nažalost, u poslednje vreme, proteklih nekoliko godina gospođa Dolovac je izložena jednoj svojevrsnoj kampanji, mučnoj kampanji, koja je izazvana samo time što valjda ta žena ne želi da se bavi politikom, ne želi da učestvuje u dnevno-političkom obračunu jednog dela opozicije sa predstavnicima najčešće Srpske napredne stranke i zato što ne želi da bude marioneta Dragana Đilasa, Vuka Jeremića ili Borisa Tadića.Ne tako davno, čini mi se prošle godine, desio se nezapamćeni skandal, kada je baš u avgustu mesecu Marinika Tepić gospođu Dolovac bukvalno jurila u njeno privatno vreme. Čini mi se da je bio neki privatni restoran i da je tamo napravila čitavu medijsku akciju, performans, gde je zloupotrebljavala svoju poziciju nekakvog političkog predstavnika i gde je pokušavala ne znam ni ja šta da napravi, sve vreme izazivajući gospođu Dolova, na nekakvu reakciju.Nažalost, reakciju.Nažalost, i tada, a evo i danas, nekako je postalo normalno da ljudi koji pošto-poto žele da se vrate na vlast, smeju baš sve to da rade svakome u našoj zemlji. Da li je to gospođa Dolovac, da li je to narodni poslanik, da li je to novinar, da li je to neko bilo ko drugi ko radi posao na način na koji misli da treba da radi ili, jednostavno, ne radi onako kako Dragan Đilas to očekuje, legitimna je meta za njih.Dodajte na sve ovo činjenicu da je do pre samo nekoliko godina gospođa Dolovac za njih bila izvanredan kadar. U istom ovom plenumu pre nekoliko godina Borko Stefanović je izneo silne pohvale na njen račun, a danas je najoštriji kritičar i onda se tu postavlja pitanje šta je to toliko moglo da se desi, pa da odu u tako ekstremnu mržnju? Pa, desilo se samo to, kao i u mnogobrojnim primerima oko nas, da ljudi, jednostavno, ne žele da podlegnu bilo kakvom uticaju tih prebogatih političara. Dakle, danas svako ko savesno i odgovorno obavlja svoju funkciju, legitimna je meta.Radi građana Srbije pročitaću samo šta je tada u svom govoru, koji se desio u ovom plenumu, za pomenutu gospođu Dolovac izgovorio Borko Stefanović. „Gospodine ministre, uvažene kolege, gospođa Zagorka Dolovac je sjajan tužilac. Njena biografija je impresivna. Ona je prošla sve instance u okviru tužilačkog posla. Gospođa Dolovac je neko čijem profesionalizmu i znanju zaista nema ko šta da zameri. Ona je žena koja je došla u jednom teškom trenutku na tu odgovornu funkciju, unela neke jako pozitivne stvari, uvela neke principe, pravila, uvela je ocenjivanje, uvela je kriterijume koji do tada, apsolutno nisu postojali“.Samo par godina kasnije sve ovo što je izrečeno više ne postoji, najgore stvari se o toj gospođi izgovaraju i opet sa jednim jedinim razlogom, a to je što ne želi da bude deo politike bilo kakve, a pogotovo ne da igra onako kako bi to želeo Dragan Đilas.Tužilaštvo, kao i pravosuđe, sto puta, poštovana ministarka, sa ovog mesta sam poručio, mora biti nezavisno i u interesu građana Srbije. To je nešto što je najbitnije.Isto

u podređenom položaju iz prostog razloga što teror jednog dela opozicije ne poznaje granice i da li su to otvorene pretnje, pozivi na linč, najgore nipodaštavanje, vređanje ili pokušavanje ugrožavanja bezbednosti i sigurnosti svakog od nas, nekako uvek ostane bez adekvatnog odgovora pravosuđa.Nebrojano puta smo ovde pričali koliko puta je do sada bila ugrožena porodica predsednika Aleksandra Vučića na ovaj ili onaj način, da li je to kroz društvene mreže, određene medije pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa ili u raznoraznim nastupima, ali nikada nismo želeli da se isto tako postupa kada je u pitanju neka suprotna strana.Kad god je neko od njih dobio bilo kakvu pretnju, a to je bilo zaista retko, uvek smo to najstrože osuđivali i pozivali da se počinioci izvedu pravdi.Ovo govorim iz prostog razloga što u poslednjih sedam dana svedoci smo strahovitog pritiska kojem je izložena i Vlada Srbije, ali i predsednik Aleksandar Vučić. Nebrojeno puta smo bili u prilici da svedočimo da fabrikovanjem nekakvih afera, naravno, lažnih afera, podizanjem tenzija u društvu, taj deo opozicije okupljen oko Dragana Đilasa pravi atmosferu za nešto što će uslediti u narednom vas da je prošle godine bila slična atmosfera i u martu i aprilu mesecu, pogotovo u junu, pa da smo u julu mesecu imali proteste ispred ove institucije kada je više od 100 policajaca povređeno, desetine teško, kada ste imali situaciju da je jedan policajac skoro postao invalid jer su mu u istom trenutku polomljene obe noge, kada su gađani kamenicama koje su težile preko pet kilograma. Mi i danas ne znamo da li su i na koje kazne osuđeni počinioci tih dela.Ako nekoga gađate kamenom koji teži preko pet to nije onda samo sprečavanje službenog lica u obavljanju službene dužnosti ili kako se to već definiše, već je to, složićete se, pokušaj ubistva.Zašto vam sve ovo govorim? Iz prostog razloga što poslednjih dana retorika Dragana Đilasa se pooštrava i sve više liči na retoriku koja je negde bila sličnoj onoj od prošle godine.Vi danas imate izjave gde on jasno poziva da će, ukoliko mu se ne ispuni nešto iz fontane želja, kako on zamišlja stranački dijalog, ne samo bojkotovati, već i izvesti narod na ulice i da to više neće biti bojkot, već će to biti protesti i da će na tim protestima se izboriti za sve ono što oni žele.Običnom građaninu se nameće pitanje na koji način? Šta će to oni činiti na ulici kako bi ispunili sve te svoje zahteve?Ja se sada sa pravom pitam ne iz ugla narodnog poslanika, već nekog ko živi u Beogradu i Srbiji šta ja to mogu da očekujem da će se desiti ukoliko Dragan Đilas ne ispuni sve svoje fantazije i sve ono što je zamislio u svojoj fontani želja.Da li ćemo opet imati one krvave scenarije kao što smo imali u julu prošle godine i da li već sada možemo kao društvo da odreagujemo na ovakve pretnje i na ovakve najave?Ono što posebno zabrinjava jeste doza licemerstva koju on u svojim izjavama pokazuje, pa je tako rekao da ni jedan protest opozicije do sada nije bio nasilan. Ja ne znam šta se to onda dešavalo i kako oni posmatraju sve to što se desilo prošle godine?Ako nećemo na to da se osvrnemo, kako se zove sve ono što su činili tokom nedelja, rušeći tada Trg Republike koji se renovirao i u tuči sa saobraćajnim znacima da li je to nasilje ili je to miran protest?Ako i to nije nasilje, evo, pitam sada sve ovde ljude prisutne šta je i kako se definiše nasilni upad u RTS, lomljenje vrata, maltretiranje zaposlenih, mlataranje motornom testerom iznad glava ljudi koji samo rade svoj posao? Kako se to zove? Kako se to definiše? Kako se definiše bilo koji protest u kome imate na desetine i stotine povređenih policajaca?Takođe, ono što zabrinjava jeste da sve ovo dolazi od ljudi koji su skloni nekoj vrsti nasilja, ucena, a isto tako koji su povezani sa ljudima iz kriminogenog okruženja?Malopre sam pomenuo Mariniku Tepić. Evo, poslednjih dana dobijamo informacije da je izvesni Filipović, fitnes trener iz Pančeva, koji je poslovni i bliski saradnik Marinike Tepić, deceniju, dakle, više od 10 godina, od nje dobijao zadatke. Dakle, porukom da joj obeća da će određenog novinara Miću Milakova, pazite sad, iseliti iz Pančeva. Dakle, ona je njemu tražila da Miću Milakova iseli iz Pančeva. Vama je to poznato. Ovo liči na neku mafijašku retoriku. Ovo možete videti u filmovima ili se pojavljuje negde u nekakvim sudskim postupcima. Ali, to nije kraj. Taj čovek je bio hapšen i zbog sumnje da je dilovao nekakvu drogu, čini mi se da je 1,4 kilograma marihuane bilo u pitanju. Kada joj je preneo da ima saznanja, tj. da mu se čini da će biti uhapšen, ona mu je tada rekla, opet po mafijaškom scenariju – skloni se negde malo dok se sva stvar ne stiša. Dakle, kao da živimo, kao da gledamo Kuma.Nakon toga, kada se pojavila ova povezanost, izjavila je da ga nikada u životu nije videla i da nije čula za njega. Ovo su vam slike, gde su oni zajedno na tim slikama, i u privatnom druženju i na protestima „Jedan od pet miliona“, iza kojih su se krili tada. Dakle, on joj je sakupljao ljude i dovodio. Ako je to malo, ako kažu slučajno su se našli, mogu se naći u tom društvu, neka nam objasni sliku gde se tada nalazi u jednoj od mnogobrojnih stranaka koje je promenila, to je tada bila Nova stranka, gde zajedno sede i predsedavaju na nekakvom sastanku.Zašto sve ovo govorim? Zato što je opasna sprega ljudi koji pretenduju na vlast i ljudi koji očigledno imaju nekakvu sumnjivu prošlost ili sadašnjost. I sada se ja pitam kao običan građanin, ukoliko oni izvedu ljude na ulice, organizuju nekakve proteste, nezadovoljni zato što im se ne znam kakva želja nije ispunila, koliko ćemo još ovakvih ljudi imati koji će po nalogu Marinike Tepić, Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, počiniti nekakvo nasilje, napasti neku zgradu institucije ili povrediti još nekog policajca, obračunati se sa nekim od narodnih poslanika ili sa nekim od građana koji samo podržavaju politiku SNS ili se raduju uspehu koji postiže naša zemlja?Opasno je to što oni rade, jer nas dovode u situaciju da samo li kažete da je Aleksandar Vučić odličan predsednik i da puno toga i da mnogo toga radi dobro za našu zemlju, vi ste legitimna meta. I zato na ovakve pojave u našem društvu moramo da reagujemo pod hitno, da ne bi došli u situaciju da se neke stvari dese, pa da tek onda reagujemo.Za sam kraj, nažalost, nijedno od novinarskih udruženja nije reagovalo na izjavu Vuka Jeremića, koji je samo jedan od dvojice ili trojice ljudi koji ovih dana pooštrava svoju retoriku do maksimuma. Pričali smo ovde i o revanšizmu, o ne znam ni kakvoj lustraciji, pričali smo o tome kako prete ljudima - i ti ćeš platiti, i tebi ću suditi, ali me zanima sa kog stanovišta taj čovek može da kaže da će srušiti jednu televiziju i da na taj način pošalje poruku ljudima i koji su tamo zaposleni da su oni legitimna meta?Postavlja se samo pitanje, hipotetički, šta bi se desilo da je neko od narodnih poslanika ili običnih aktivista SNS deset deset puta manje opasnu stvar izgovorio za bilo koji medij koji je pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa? Da li bi neko tada odreagovao? Ja bih sigurno. I tražio bih, kao što danas tražim, da se taj neko sankcioniše, jer su takve stvari nedopustive u 21. veku. Nedopustivo je da nekom pretite samo zato što se ne slažete sa njim.Kada smo kod Vuka Jeremića, taj čovek će ostati upamćen, zajedno sa Draganom Đilasom, u istoriji, ne samo po onim štetočinskim stvarima koje su činili dok su bili na vlasti, već i po tome što su u julu mesecu pozivali svoje pristalice da se okupe ispred ovog doma, izazovu nekakav puč, što su pozivali ljude na nekakvo nasilje, ali ostaće upamćeni i po tome što su i ti ljudi koji su pozivali, njih oterali sa tih protesta, pa je tako sada hrabri Vuk Jeremić, koji svoju hrabrost ispoljava najviše na tviteru, dok je bežao niz one stepenice, dobio bezbroj ćuški po glavi, povukao se odatle sa tog skupa i onda i za te ćuške optuživao Dragana Đilasa.Sada u tom međusobnom prepucavanju za bolju startnu poziciju u delu opozicije, vidite da im je jedina i glavna meta kako i na koji način uniziti, uvrediti i zapretiti svakome ko danas želi da podrži politiku SNS i, pre svega, predsednika Aleksandra Vučića.Zato vas, poštovana ministarka, molim da svojim autoritetom, ali u granicama svojih ovlašćenja, utičete, pa da i kroz neke naredne zakone zaštitimo, pre svega, građane Srbije, jer znate, grupa političara koji politiku i bavljenje javnim poslom vide kao samo lični interes i borbu za lično bogaćenje, neće ništa sprečiti do zakona da u toj želji se ostvare.Ako i zakon tu zakaže, plašim se kakve ćemo posledice imati. A očigledno je da oni u svojim namerama niti nameravaju da stanu, a bogami, niti da retoriku ili potencijalna dela ublaže.Zato vam želim mnogo uspeha. Želim vam da primena ovih zakona samo donese dobro građanima, a svim kadrovskim rešenjima, tako ću ih nazvati jednim imenom, želim da slede zakon, da rade po zakonu i da na taj način čuvaju bezbednost, stabilnost i sigurnost naših građana, naše Srbije. A mi ćemo, uveren sam, kao poslanička grupa grupa SNS, Aleksandar Vučić – Za našu decu, ove predloge podržati i sledeći odgovornu politiku predsednika Aleksandra Vučića nastaviti da činimo sve što je u našoj mogućnosti za bolji život građana naše zemlje, sve naše dece i generacija koje dolaze. Hvala vam. Živela Srbija!

Zahvaljujem.Čast i zadovoljstvo mi je što je danas ministarka pravde ovde sa svojim saradnicima, što imamo objedinjenu raspravu o dva izuzetno važna zakona, odnosno njihovim izmenama i dopunama, kao i odlukama koje su prateće i vezane za izbor predsednika osnovnih sudova, ali i Republičkog tužioca.Na samom početku da se pridružim čestitkama

da parlament Republike Srbije radi u stalnom zasedanju utorkom, sredom i četvrtkom i da nije slučajno što smo mi ovu sednicu započeli danas, u sredu. Mi smo namerno uradili tako zato što poštujemo predstavnike muslimanske veroispovesti u Srbiji i u regionu. Ja ovom prilikom čestitam svim svojim prijateljima, znam koliko im je važan Kurban-bajram, kao što je nama hrišćanima važan Vaskrs i Božić. Iz tog razloga, mi danas krećemo sa radom sa ovim izuzetno važnim tačkama dnevnog reda koje su objedinjene, a još jednom da istaknem i važnost rada srpskog parlamenta koji jedini u regionu ovakvom dinamikom radi, što je opet dinamika Vlade Republike Srbije, pa i samog ministarstva, koje danas predstavljate vi, cenjena ministarko.Iz tog razloga, hoću da još jednom izrazim svoje zadovoljstvo kao svaki put kada imamo tačku dnevnog reda odluku o izboru predsednika sudova. Iako mi idemo sada u nekom drugom pravcu, iako su to trendovi vezani za pregovaračka poglavlja itd, dok god Srbija u svojoj Narodnoj skupštini, u parlamentu verifikuje predlog koji je jednoglasan i koji je 28. juna 2021. godine VSS utvrdio kao predlog za ovih 13 kandidata, to će biti sjajna stvar za Srbiju. Pa jedan dan duže da to traje, to će značiti za institucije Srbije, za samostalnost Srbije, za ispravan put u smislu i podele na tri grane vlasti, ali i međusobne kontrole sva tri stuba vlasti, pa i ovog parlamentarnog nadzora i verifikacije koje mi ovde imamo, sjajna stvar za institucije Srbije i za građane Srbije, bez obzira na sve što ide u narednom vremenskom periodu. To je moj lični sud, moj lični stav, jer trendovi koji su negde u regionu, samo uzmem primer BiH, pa idem u ovom pravcu, nažalost, nisu pokazali dobre rezultate.Ali, shvatamo koji su trendovi, kakvi dolaze stavovi iz Venecijanske komisije i drugih institucija koje su

ali i ukupne javnosti, koja je izuzetno važna odluka, a to je odluka o izboru Republičkog javnog tužioca.Uvek i u svakoj državi koja želi da ceni svoj suverenitet, svoje nadležnosti, svoje pravosuđe je važan izbor Republičkog javnog tužioca i samo radi različitih zlonamernih spočitavanja koji idu prema gospođi Dolovac, koju smo i mi ovde u Narodnoj skupštini u određenom kontekstu, u određenim momentima kritikovali, ali nikad se nismo mešali u rad određenih tužilačkih odluka, stavova, mišljenja i svega ostalog, toka istrage itd. Mi u svakom slučaju, u tom kontekstu reči, nikada nismo želeli da se mešamo, kao nekad naši prethodnici, u način izbora tužioca i sve ostalo što je bilo.Mi

u tužilaštvu da rade svoj posao. Znamo kolika je odgovornost Republičkog tužioca, a kada smo kod odgovornosti Republičkog tužioca i o tome kako je to navodno neko mesto koje svi toliko žele, dovoljno govori primer da se niko drugi nije kandidovao na to mesto i vidim da se izvlače iz različitog konteksta, da kažem, ta tumačenja, a ja bih jedan ugao rekao koji je potpuno racionalan, koji je sigurno ličan za svaku majku, za svakog roditelja, za svakog sina, ko radi u tužilaštvu, a to je da je država Srbija svojom političkom odlukom,

organizovani kriminal ima najžešći mogući pečat, a to su oni pojedinci koji su otišli ne u kriminal, već se bave, sudije određenih narko-kartela, a znamo i možemo ovih dana da vidimo kako stradaju oni koji njima sude i na koji način se oni obračunavaju i međusobno, a možete misliti kako bi prošao neko ko im treba da donese određenu tužilačku odluku ili sutra sudija koji treba da donese presudu. Prema tome, nije to lak posao, nije to odgovoran posao ići sutra, nastaviti normalan život, a uhvati se u koštac sa jednom regionalnom svetskom mafijom koja odseca glave, koja radi stvari koje možemo svakodnevno da vidimo i sredstvima javnog informisanja, a vidimo iz tog razloga zato što to ranije nije bila tema. Ranije se o tome nije pričalo.Ranije se pričalo da nema kriminala u Srbiji, da nema organizovanog kriminala, da nema narko-mafije, ranije se tako razgovaralo i sakrivalo se i mi smo zato imali te crne evidencije. Danas Srbija u evidenciji krivičnih dela pokazuje realnu statistiku, ne ostavljaju crnoj zoni, onoj crnoj zoni gde vi kažete – počinjeno je toliko i toliko krivičnih dela da bi napravili neku lažnu statistiku, pa smanjite taj broj, a u crnoj zoni ostane sve ono čime ne želite da se bavite, jer prethodna vlast nije htela da se suprotstavi narko-klanovima, sa ova dva najveća narko-klana. Država Srbija je rekla, predsednik Aleksandar Vučić, dala političku podršku i političku volju, pre svega, tužilaštvu da može, uz zaštitu svih institucija Srbije, da se bavi svojim poslom za koji su se i školovali i za koji su izabrani i za koji su dobili podršku Narodne skupštine Republike Srbije. Mi im dajemo za tu borbu, ne njima lično, podršku ovde u institucijama Srbije i to je izuzetno važno da se razdvoji.U tom smislu, ne bih puno više govorio o tome, ali bih rekao o ova dva zakona nekoliko stvari koje su izuzetno važne. Pre svega, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama koji u svom članu 1. uključuje sada, da kažem, posebne reči, pa se kaže – dodaju se reči vodeći računa o složenosti predmeta, a u obrazloženju kada pročitate… Izuzetno je važno što mi, kao narodni poslanici, svakodnevno imamo priliku da u predstavkama građana, kada razgovaramo sa građanima, susrećemo se s tim problemom, a taj problem se vrlo jednostavno zove, ono se zove - suđenje u razumnom roku. I mi dolazimo ispred političkih stranaka, saslušamo te građane, ali ne možemo da utičemo na rad pravosuđa.Ovo su intervencije upravo koje treba da idu u tom pravcu da, kada određeni predmet se signira određenom sudiji, se mora voditi računa o klasifikaciji, mora se voditi računa o merljivosti u radu. Ne mogu sve sudije, svi tužioci da budu đuture posmatrani. Znači, imamo 95% sigurno časnih sudija i tužioca koji rade svoj posao i 5% onih koji prljaju tu, da kažem, časnu profesiju u toj vrsti priče. Zato princip merljivosti, zato princip složenosti predmet o tome kome dodeliti određeni predmet, koliko je određeni sudija, da kažemo, opterećen drugim predmetima, koliko određeni predmet nosi u ovom slučaju, kako je obrazloženjem navedeno, svedoka i veštačenja različitih i koliko će to da traje itd. Prema tome, izuzetno je važno kome ćete određeni predmet na koji način dodeliti u toj vrsti ono što bi i te kako istakao, ne bih se posebno osvrtao na ovaj etički odbor, ali u svakom slučaju uticaj etičkog odbora… Njegova fiksna, da kažem, fiksna, da kažem, kategorija u samom zakonu će izuzetno dati doprinos u smislu ocenjivanja rada sudija, ali bih se osvrnuo na član 4. koji u osnovnom tekstu člana 63. se briše. U tom članu, kada ga pročitate, u principu je bilo reči, da kažem, ocenjivanje sudija u kontekstu one kvalifikacije koja se kaže za određenog sudiju da ne zadovoljava.Mi sada brišemo taj član i pozivamo se na preporuke sjajno je što mi nismo ovo napisali, već se mi citiramo na preporuku koju je ovde dalo Konstitutivno veće evropskih sudija, a gde se kaže, između ostalog, citiram: „Načelo stalnosti funkcija i nepromenjivosti predstavljaju ključne elemente sudske nezavisnosti i moraju se poštovati. Stoga sudija ne bi trebalo da se razrešava funkcije samo zato što je dobio negativnu ocenu. Do razrešenja treba da dođe u slučaju teških disciplinskih ili krivičnih prekršaja“.S obzirom da ste vi ovo citirali, da nije vaša greška, a jeste greška Konstitutivnog veća evropskih sudija, nema u ovom slučaju krivičnih prekršaja, kako su oni ovde naveli. Nema krivičnih prekršaja. Možda to nije u prevodu tako definisano. Zamislite vi da neko ko je mimo službene dužnosti, pa i u okviru službene dužnosti, što je ta tanka linija koja je najvažnija… Šta je to kada sudija, da kažem, ili tužilac, ako odemo malo šire, šta znači njegova službena dužnost, a šta znači kada počini krivično delo van službene dužnosti, pa ne znam ni ja, ne daj Bože, zgazi nekog autom, pa da neko ima teške telesne povrede, ili kad počini određeno krivično delo u vršenju službene dužnosti koje je izuzetno teško dokazivati? Sada mi ovu odredbu brišemo ovde i kažemo da nije u redu da se na taj način ocenjuje.Moram reći da sam u svakom slučaju vrlo skeptičan po ovom pitanju. Shvatam koje su preporuke, ali ako govorimo o preporukama, pregovaračkim poglavljima, Poglavlju 23 ili klasteru vezanim za vladavinu prava, onda je izuzetno važno istaći da je Srbija, današnja Srbija na čelu sa Aleksandrom Vučićem čvrsto opredeljena i ova Narodna skupština prema evropskim integracijama i da poštujemo ove preporuke, čak i kada ne smatramo da su te stvari toliko ispravne, jer želimo da prilagođavamo svoju zakonsku regulativu EU. ako pogledamo ove stvari i ako sagledamo to u određenom, širem kontekstu, mi u svakom slučaju možemo reći da određene stvari sigurno nisu nešto gde bi se moglo Srbiji bilo šta prigovoriti.Nama svaki dan prigovaraju predstavnici tzv. opozicije, pa nam prigovaraju za ove stvari. Gospodo draga, odlučite se, da li ste za put prema EU, za usklađivanje naše regulative sa EU, sa AKI-jem ili niste? Vi bi malo da budete kibiceri za EU, a sa druge strane, kada vidite da nešto nije dobro odjeknulo u javnosti, vi se ponašate kao krajnji populisti i pokušavate da stanete na stranu neke javnosti koja nije dobro analizirala te stvari. Prema tome, mi smo svaku stvar ovde odvagali. Znamo određene stvari i ne plašimo se određenih odluka koje znače usklađivanje u svemu tome, ali imamo pravo na svoje mišljenje. Mi ćemo dati podršku za ova zakonska rešenja, ali takođe ćemo pratiti kako se ona primenjuju. Sutra možemo neke članove da vratimo, izmenimo itd. Živela Srbija.

Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine Republike

Pošto su naše kolege dosta o tome rekli, dozvolite da kažem samo dve, tri rečenice da kažem koji je cilj ovih zakona. Cilj je ispunjavanje neophodnih koraka o realizaciji neophodnih i preuzetih od međunarodne zajednice i preporuka grupe država Saveta Evrope u borbi protiv korupcije. To je cilj.Kada cilj.Kada je u pitanju izbor sudija, samo dve, tri rečenice, moram da kažem da je naše sudstvo pre dolaska na vlast SNS i Aleksandra Vučića bilo poslednje u Evropi. Kod izbora sudija nisu se držali ni stručnosti, niti obučenosti, a najmanje o dostojnosti. Da mnogo ne širim o tome, da kažem da u istoriji ovog dela Evrope nije se desilo da u 21. veku pomoćnik ministra za vreme Đilasove vlasti je bio čovek sa srednjom stručnom spremom. Šta ste mogli očekivati od tog čoveka kada je u pitanju pravda i pravo?Desilo pravo?Desilo se i nešto nezabeleženo u istoriji sudstva time što su izabrali mrtvog sudiju, godinu dana bio je mrtav iz Požege, za sudiju. Iako je Nata Mesarović, rođaka Borisa Tadića, rekla da je razgovarala više od 200 sati sa svakim pojedinačno, do dana današnjeg, često je prozivam, nije objasnila kako je mogla obaviti razgovor sa mrtvim sudijom. Da rezimiram. Dakle, nisu se držali niti stručnosti, niti obučenosti, a najmanje dostojnosti. Čega su se držali? Samo stranačke opredeljenosti, da li je član DS ili ne.Poštovani ili ne.Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, poštovane dame i gospodo, mi zadnjih dana

Pred veoma važan susret predsednika Aleksandra Vučića sa predstavnicima privremenih prištinskih institucija u Briselu 19.7. ove godine javili su se, poštovani narodni poslanici, politički napadi na Aleksandra Vučića, političkih lešinara, tajkunsko, mafijaško, političke, domaće, inostrane provenijencije, zaštitnici tzv. kosovske nezavisnosti.Oni su napadali predsednika Vučića na najprizemniji način klevetama, lažima, izmišljotinama ovaj put čak iz inostranstva. Pošto neću napamet da govorim, ja ću biti jako konkretan. Jedan od njih je i predsednik Crne Gore, Milo Đukanović, bivši Srbin, nazvan milogorac, tako je u narodu znani. Napade je uputio ovaj put verovali ili ne sa Međunarodnog skupa o Zapadnom Balkanu iz Bratislave. Đukanović je u govoru punom neviđene mržnje u Bratislavi napao žestoko predsednika Republike Aleksandra Vučića, SPC, državu Srbiju državu Srbiju i čak Rusiju.Znate šta je rekao tamo kada kada je napao Aleksandra Vučića, zbog toga kako kaže citiram- zbog zaštite interesa srpskog naroda u Crnoj Gori koju pokušava da predstavi kao legitiman cilj, završen citat. završen citat. Poštovani građani Republike Srbije, naravno da će predsednik Aleksandar Vučić i država Srbija pomagati naš narod u Crnoj Gori, poštujući nezavisnost Crne Gore, jer je to njihova odluka da bude nezavisna država. Nemamo problema sa tim, već sa položajem srpskog naroda u Crnoj Gori imamo problema.Đukanović se iz Bratislave meša u unutrašnje stvari države Srbije, narušavajući njen teritorijalni integritet, zagovarajući tzv. nezavisnost KiM. Vi ste Vi ste gospodine Đukanoviću kazali u Bratislavi, citiram - mišljenje je mnogih da je Srbija izgubila Kosova kada je Rusija bila slaba, što znači da bi sada možda bilo vreme da se Kosovo vrati, završen citat.Poštovani građani Republike Srbije, poštovani narodni poslanici, poštovani građani Crne Gore, je li ovo mešanje u unutrašnje stvari naše države? Ovom izjavom otvoreno ste, gospodine Đukanoviću, po ko zna koji put

dijalogom za rešenje kompromisno, pravedno i trajno za kosovski problem. Vi ste priznali, gospodine Đukanoviću, tzv. nezavisno Kosovo i time ste narušili teritorijalni integritet naše zemlje. Vi gospodine Đukanoviću, tako na sraman način pokušavate da operete sramnu svoju biografiju kada je u pitanju KiM i kada je u pitanju položaj srpskog naroda

Zato što je kosovski problem problem ljudskih prava, a ne teritorijalno pitanje. Znate li još, gospodine Đukanoviću, zbog čega? Zato što KiM u istoriji srpskog naroda zauzima centralno mesto i što je kolevka srpske države, gospodine Đukanoviću. Znate li zašto još? Zato što je KiM srpska teritorija na kojoj se nalazi najviša koncentracija duhovne i svetovne baštine srpskog naroda od neprocenjive vrednosti.

nije u proganjanju Albanaca, u kršenju njihovih ljudskih prava ili u nedovoljnoj autonomiji. Suština problema je, gospodine Đukanoviću,

zašto još, gospodine Đukanoviću? Zato što KiM nikada, ama nikada nije bila albanska država. Znate li zašto još, gospodine Đukanoviću, bivši Srbine? Zato što se ni po političkom, niti po pravnom, niti po ekonomskom, niti po kulturnom i etičkom osnovu ne može jedan deo srpske države proglasiti za suverenu državu, niti se jedna nacionalna manjina, u ovom slučaju albanska, te srpske države može proglasiti za suverenu i državotvornu naciju

po meri vaše DPS partije. I to ste stavili u svoj politički program, a niste Srbin, kako vi kažete, već ste po nacionalnosti, rekli ste, Crnogorac.To

pokojni je blaženopočivši patrijarh Irinej vas kritikovao kada je 9. 8. 2020. godine rekao, citiram: "Đukanović je 1998. godine doveden u Patrijaršiju i predstavljen kao budućnost i snažna perspektiva srpskog naroda, a danas, tuga me obuzima kada vidim koliki dubok može biti ljudski pad. Sa takvim tražiti mogućnost kompromisa, u to ne verujem". To je rekao blaženopočivši patrijarh

citirajući jednog srpskog poslanika u Crnoj Gori: "Kada ste, gospodine Đukanoviću, od Srba uzimali glasove, od Rusa milijarde, od SPC blagoslov, bili ste bili ste veći Srbin od bilo koga, veći vernik od patrijarha. Sada pokušavate da budete veleizdajnik. Nemojte pokušavati, vi to jeste" završen citat, rekao je srpski poslanik u crnogorskom parlamentu, Milan Knežević.Vi ste, gospodine Đukanoviću, ovoga jula meseca ove godine posetili Srebrenicu,

odlazak predsednika Aleksandra Vučića u Brisel na razgovor sa predstavnicima privremenih prištinskih institucija, na težak razgovor, razgovor, tražeći kompromisno, pravedno i trajno rešenje za našu srpsku pokrajinu, javio se još jedan njegov saborac, a to je ovaj put Nenad Čanak.

da podrži tzv. nezavisno Kosovo.Poštovani građani Republike Srbije, uvaženi narodni poslanici,

Republike Srbije Aleksandra Vučića što nije došao u Srebrenicu. Valjda je želeo da ponovo pokušaju da ga ubiju, jer još do danas nisu istražili pokušaj ubistva prilikom njegove posete Srebrenici.Čanak se sastao pre ovoga puta i sa Milom Đukanovićem u Crnoj Gori, kaže - svratio na kafu, da zajedno lobiraju za nezavisno Kosovo i Metohiju. Verovatno je dogovarao sa Đukanovićem kako će Milo napasti Aleksandra Vučića u Bratislavi a Kurti u Briselu.I gle čuda, i ne samo oni, nego ovaj put i Dragan Đilas, pred razgovore u Briselu napao je preko svog portala Aleksandra Vučića tako što je Đilas podržao Belivuka, objavljujući skandalozni tekst na kojem je priznao da su sramno vređali predsednika Vučića na fudbalskoj utakmici u Novom Sadu zbog hapšenja Belivuka. Nakon priznanja da su kriminalci Belivuka skandirali "Vučiću, pederu", Đilasov portal otvoreno je stao na njihovu stranu.Poštovani građani Republike Srbije, uvaženi narodni poslanici, da skratim. Dragana Đilasa, u narodu znanog "Điki mafija" uopšte ne interesuje Beograd ni razvoj Beograda, njega interesuje samo novac i pljačka. To ne kažem samo ja. Gle čuda, za svog mandata u Beogradu ništa nije napravio, osim što je na svoje račune prebacivao milione evra.Obratite pažnju, poštovani građani Republike Srbije i vi uvaženi narodni poslanici, da Đilasa ne interesuje razvoj Beograda svedoči i bivši američki ambasador u Beogradu, Kameron Manter, koji je kazao 19. 3. gospodnje 2009. godine, citiram: "Đilas mi je rekao da je njegov plan za razvoj Beograda samo marketing, marketing, a ne stvarni", završen citat. Je li tako, gospodine Đilas, a za Evropu đilaš?Kada je u pitanju Nenad Čanak, da napomenem,

13. 12. 1991. godine poslao Lordu Karingtonu i Konferenciji o Jugoslaviji memorandum o Vojvodini, u kojem se kaže, citiram, to kaže Gert Arens, Arens, da je rekao Nenad Čanak: "budućnost Vojvodine jeste da postane konfederalna jedinica Srbije, ali ako to Srbija ne prihvati, onda će biti nezavisna država", završen citat. Usput da kažem da u toj knjizi isto stoji da je Nenad Čanak 1990. godine predložio za predsednika Republike Ota fon Habsburga i time po ko zna koji put ponizio građane Republike Srbije

da vrati međunarodni ugled Srbije, provodeći politiku mira, politiku bezbednosti, politiku solidarnosti, politiku zdravlja svih građana u Srbiji i regionu, politiku pronalaženja dijaloga i kompromisnog i trajnog rešenja za našu južnu srpsku pokrajinu, i za Srbe i za Albance na KiM, politiku ubrzanog ekonomskog razvoja, poštovani građani, dotle Dragan Đilas, Vuk Jeremić i Boris Tadić na sve načine pokušavaju, u saradnji sa inostranim faktorima, da se vrate na vlast, odričući se KiM, kako bi Srbiju ponovo doveli na ivicu bankrota.Ovih

predsednik Vučić je otvorio novi Dom zdravlja u Borči i odmah su njegovi mediji dolazili tamo da lansiraju laži u naslovu, ali su na kraju ipak priznali

narodnim poslanicima sa te opštine, gospodinu Todoroviću i gospođi Mijatović i poslanicima iz beogradskih opština na podršci koju su pružili tada.Na kraju, narod dobro zna, gospodine Đilas, i pamte i ne zaboravlja. Znate zbog čega? Zbog toga što ste vi i Boris Tadić, Vuk Jeremić uništili našu prošlost, uništili našu sadašnjost, uništili budućnost naše dece, a da ste ostali još samo godinu dana na vlasti uništili bi i naše korene. Zbog toga narod dobro pamti.Živela Srbija! Zahvaljujem, gospodine Atlagiću.Sledeći je narodni poslanik Uglješa Mrdić.Izvolite. gospodine Tvrdišiću.Uvažena ministarko, gospođo Popović, uvaženi gospodine Pavloviću iz VSS, uvažene kolege narodni poslanici, dragi građana Republike Srbije, prvo bih želeo na početku svim građanima islamske veroispovesti, svih građanima Srbije i zemalja u regionu, da čestitam Kurban-bajram. Želim da ga provedete u zdravlju i veselju i da svi zajedno dajemo svoj doprinos jačanju naše Srbije, bez obzira na veru, naciju i političku pripadnost.Što

ali ono, s tim u vezi, što se tiče pravosuđa, što bih želeo danas da istaknem je o jednoj atmosferi kakvu danas imamo u Srbiju, a u kojoj aktivno učestvuju opozicioni lideri, tj. deo deo opozicije predvođen Draganom Đilasom, Marinika Tepić, Vuk Jeremić, sa jedne strane, narko-dileri koji su na slobodi i koji su u zatvoru sa druge strane, i određene navijačke grupe.U trenucima kad predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, zajedno sa vama iz Vlade Srbije čini sve da Srbiji bude bolje, čini sve i da pored ovog rasta brojki sada novoobolelih rasta brojki sada novoobolelih od korona virusa učinimo sve da se te brojke zaustave i da pobedimo, nadam se, do kraja godine tu pošast od korona virusa i kada činimo sve svi zajedno sa nama narodnim poslanicima u borbi protiv mafije, mi imamo jednu klimu u Srbiji gde pomenuti političari iz opozicije se smeju svim ovim dobrim stvarima koje Vlada Srbije i pravosudne institucije, policija, BIA i druge bezbednosne službe urade u borbi protiv mafije i istovremeno daju bezrezervnu podršku i delu navijačkih grupa navijača „Partizana“. Kažem delu zato što verujem i ubeđen sam da većina navijača „Partizana“, kao i „Crvene zvezde“, kao i drugih klubova daje punu podršku državi Srbiji u borbi protiv mafije i predsedniku Aleksandru Vučiću.Dakle, na utakmici u Novom Sadu deo navijača zajedno sa svojim saradnicima među narko-grupama vređa predsednika Srbije. Vređa predsednika Srbije zato što predsednik Srbije predvodi borbu protiv mafije. Mi od kad je ta borba protiv mafije objavljena javno pre osam, devet meseci imamo ozbiljne rezultate, ali da bi ti rezultati i dalje mogli da budu nastavljeni mi moramo da imamo podršku pravosuđa. Tu, naravno, posebnu ulogu ima svaki tužilac u Srbiji, a naročito specijalni tužilac i naročito Republički javni tužilac i svi oni tužioci koji su angažovani u ovim slučajevima borbe protiv organizovanog kriminala.Ja se samo nadam da kako tužioci rade profesionalno svoj posao, da će tako raditi i sudije, da nam se ne događaju situacije da jedan, po jedan narko-diler izlaze iz Centralnog zatvora i drugih pritvorskih i zatvorskih jedinica, da izlaze na slobodu, da prave paktove sa određenim sudijama i sa svojim advokatima, a neki od advokata pripadnika ovih organizovanih kriminalnih klanova se nalaze i u predsedništvu stranke Vuka Jeremića, gospodin Gajić i Vujić i drugi, da ih sada ne nabrajam da ne gubim vreme.Dakle, ako govorimo o sudijama sudija treba da radi u interesu države i naroda. Sudija treba da bude ne u službi Vlade Srbije, predsednika ili nas poslanika, nego u službi građana i države.Dakle, države.Dakle, svaki sudija mora da preuzme određenu vrstu odgovornosti, kako tužilac, tako i sudija. Nemojte da nam se dešavaju događaji da policija po nalogu tužioca odradi sjajno svoj posao, pohapse se na desetine članova kriminalnih klanova, klana Veljka Belivuka, Miljkovića i njihovih ostalih monstruma iz klana, a onda jedan po jedan da izlaze na slobodu ili, još gora varijanta, što se dešavalo ranije u Srbiji, da budu oslobođeni svake krivične odgovornosti. Ja sam ubeđen u ispravnost odluka, ne želim da se mešam u odluke, ali želim da da podršku svakom nadležnom i sudiji i tužiocu da će te odluke biti ispravne.Ako

da imamo dovoljno dokaza da svi ti banditi, kriminalci, ti kasapini, ubice, da će dobiti doživotne robije i da neće da ugledaju svetlost dana ako govorimo o zakonu, ako govorimo o pravdi.Na taj način će svim drugim mafijaškim strukturama u Srbiji i regionu biti poslata jasna poruka – Srbija je ozbiljna država, demokratska zemlja pravde i prava, ne može da gospodari više Srbijom ni jedan organizovani kriminalni klan,

u tužilaštvu, u sudstvu, u policiji, u bezbednosnim službama, državnim strukturama, po ministarstvima da bude sasečen.Nažalost, svedoci smo da tih pipaka ima. Neki od tih pipaka mafije nam se danas smeju sa slobode. Smeju se sa slobode i javno podržavaju vređanje predsednika Vučića na tribinama. Smeju se vama iz sudstva i tužilaštva. Smeju se nama poslanicima i vama iz ministarstava u Vladi Srbije.Sa druge strane imamo sreću da vi kao ministar pravde, jednog od najbitnijih ministarstava u ovoj borbi protiv mafije, radite profesionalno, odgovorno, čestito i hrabro. Svaka čast, tako nastavite gospođo Popović. Što sam rekao vama, to sam rekao i ministru unutrašnjih poslova Vulinu. To nije nikakvo dodvoravanje, to je puna podrška hrabrosti, jer ako je predsednik Srbije hrabar, predsednik kome prete kompletnoj porodici, ne prete ni meni, ni bilo kome od vas našim porodicama, možda jednom ili dvojici srodnika, ali predsedniku Vučiću prete kompletnoj porodici, a predsednik im odgovara da bude što hrabriji i što jači udar da bude protiv mafije.Prema tome, svaki ministar u Vladi treba da odradi svoj deo posla, ali ne može bez podrške tužilaca i sudija.

Mi nemamo danas u Srbiji mnogo mogućnosti. Ovi mafijaški klanovi su jako opasni, njima malo treba da se sa svojim pipcima u regionu, da ne nabrajam sada države, da se reformišu, ojačaju i ponovo da udare na Srbiju i ponovo da udaraju i da spremaju atentate.Dakle, mi moramo da podržimo ovaj jedan jedini put koji imamo, a to je put pune podrške i Vladi Srbije, i BIA-i, i MUP-u, i tužilaštvu, i sudijama, i predsedniku Vučiću u borbi protiv mafije.Drugi put put je mafijaški put, nema drugog izraza. U borbi protiv mafije ili ste protiv mafije, ili sarađujete sa mafijom, da li ste političar, da li radite u državnom organu, da li ste advokat, sudija, tužilac. Dakle, u redu je da advokat brani svog klijenta, to je u redu, ali nije u redu da se pravi jedna organizovana kriminalna grupa od dela političara, sudija, advokata, tužilaca, navijača i narko-dilera, koja želi da učini sve, pod broj jedan, da obori vlast Aleksandra Vučića i Vladu Srbije, da bi dozvolila ponovo vladavinu tajkuna, kriminala i korupcije, kakvu smo imali u Srbiji do 2012. godine.Mi kao narodni poslanici treba uvek da pružamo punu podršku većini čestitih sudija, tužilaca i Vladi Srbije u ovoj borbi protiv mafije. Kada mi pružamo punu podršku, mi to pružamo kao glas naroda. Dakle, mi nismo kao pojedini što su radili do 2012. godine, ne pojedini, nego većina opštinskih odbora DS, da na opštinskim odborima svojih stranaka raspravljamo ko će biti sudija. Ne, to nas iz SNS i naše koalicije ne interesuje. Nas interesuju, kao narodne poslanike, samo rezultati.Svaki predlog zakona je odličan. Sva ova rešenja su dobra. Ona koja nisu dobra, mi smo osporili. Dakle, mi smo vam partner. Partner i u borbi protiv mafije i partner u reformi pravosuđa. Kad radimo zajedno, imamo rezultate. To se najbolje vidi, ovom prilikom želim da pohvalim i odličan rad radne grupe i sva ova javna slušanja što se tiče promene Ustava. Dakle, tu se tačno vidi jedinstvo Narodne skupštine Republike Srbije, Ministarstva pravde, stručne javnosti Srbije, da napravimo jednu dobru reformu našeg Ustava iz oblasti pravosuđa. Zašto? Da bi sutra pravosuđe moglo lakše i da se bori protiv mafije i mi kao država da idemo u evropske integracije.Dakle, govorim o jednoj reči, koja je sada najvažnija, a to je jedinstvo, je nazovite sloga, ali da se držimo jedinstva. Dakle, sve institucije u Srbiji, svi politički faktori i u poziciji i u opoziciji, svi mediji treba da daju podršku predsedniku i njegovim saradnicima u borbi protiv mafije. Nema drugog puta. Mi možemo politički da se razlikujemo oko nekih zakona, oko možda nekih uslova na izborima, ko će napraviti bolji rezultat, oko lošeg ili dobrog rada neke lokalne samouprave u Srbiji, ali kada je u pitanju borba protiv korona virusa, svi jedinstveni, kada je u pitanju borba protiv mafije, svi jedinstveni. Zašto? Jer i borba protiv korona virusa i borba protiv mafije znači opstanak države Srbije i svih njenih građana.Ako da napravimo bolju budućnost za našu decu, mi moramo da ojačamo, a pod broj jedan da spasimo našu državu Srbiju, da spasimo našu državu Srbiju i od korone i od svih udara mafije. Tako da, svaki normalan građanin Srbije, koje god vere, nacije, političke pripadnosti, zanimanja, treba da da svoj doprinos u skladu sa onim što obavlja u borbi protiv mafije, a vidimo rezultate, treba da ih pohvalimo i da damo još veću i još jaču podršku.Podrška predsedniku Aleksandru Vučiću i Vladi Srbije u borbi protiv mafije, to znači bolju, sigurnu i stabilnu budućnost Republike Srbije. puna podrška našem predsedniku u borbi protiv mafije. Živela Srbija.

bore bezbednosne službe, tužilaštva i sudovi ove zemlje. Ono što je meni neverovatno u poslednjih nekoliko dana, da je ministar policije napadnut zato što je saopštio neke detalje iz istrage i pokazao slike. Pa valjda je suština da se pokaže brutalnost tih klanova, a ne da se ispituje da li on ima ovlašćenje da pokazuje ili ne. Upravo hoćemo time da osvestimo naše građane da oni shvate sa kakvom grupom se ova država bori, zajedničkim snagama, ponavljam, i bezbednosne službe, Ministarstva unutrašnjih poslova, Tužilaštva za organizovani kriminal.Mi hoćemo da pokažemo kolika je ta hobotnica bila, hoćemo da kažemo da znamo dobro da nisu svi pod nadzorom našim, da još nisu svi u pritvoru i da ćemo ići do zadnjeg člana te organizovane grupe i da na tom poslu sigurno nećemo stati. Ponavljam, mediji moraju da nam pruže podršku, a ne da nam odmažu. Razumem da određeni tzv. nezavisni mediji jedva čekaju da od toga prave problem, da unize naše napore koji su evidentni, ali budite sigurni da će država odgovoriti na pravi način i da nikakvo nasilje više na ulicama Srbije neće biti dozvoljeno. Hvala. Uglješa Mrdić. **Uglješa Mrdić** Ja bih samo želeo da se zahvalim gospođi ministarki, gospođi Maji Popović na svemu što je rekla. U potpunosti se slažem, ministarka, sa ovim što ste rekli, i posebno da se zahvalim što ste istakli jednu stvar koju sam ja zaboravio da kažem u govoru, to je da ovo sad što ste i vi rekli i što je rekao ministar Vulin neki dan, što je i javnosti prikazana brutalnost tih klanova. Ovo što ste rekli je odlično, da mediji svi moraju da daju punu podršku u borbi protiv mafije. Dakle, svi mediji u Srbiji treba da budu partneri i vama i Ministarstvu unutrašnjih poslova i svim onim državnim institucijama koje se bore protiv mafije. To je jedini naš put. Samo tako nastavite i hvala.

i kolege narodi poslanici i narodne poslanice, pridružujem se čestitkama Kurban-bajrama svim predstavnicima islamske zajednice koji slave ovaj praznik dobročinstva i solidarnosti. Svima želim da ga provedu u miru, dobrom zdravlju i svakog blagostanju sa svojim bližnjima, komšijama i prijateljima.U svom izlaganju ja ću govoriti o Predlogu za izbor republičke javne tužiteljke i ukoliko mi preostane vremena i o izmenama Zakona o sudijama.Svaki put kada u ovom domu govorimo o predlozima iz oblasti pravosuđa, mi apostrofiramo i važnost nezavisnosti i samostalnosti, transparentnosti, pravičnosti sudija i tužilaca, kao i njihovu ličnu i i profesionalnu odgovornost i integritet.Položaj i uloga javnog tužilaštva određeni su Ustavom Srbije, kao najvišim pravnim aktom zemlje. Dakle, tužioci su samostalni u svom radu, tužilaštvo je samostalan organ i kada kažemo nezavistan, treba da imamo na umu i da jasno definišemo šta ta nezavisnost tačno znači, u odnosu na koga ili u odnosu na šta nezavisni. Tužioci i sudije su i te kako zavisni u svom radu, odnosno ograničeni zakonima, propisima i pravilima svoje službe. Stiče se utisak da se nezavisnost često u javnosti tumači u odnosu na to kome se sudi, pa se misli da sudije i tužioci treba da budu nezavisni i od zakona po kojima su dužni da sude, a ne da sude po babu i po stričevima.Republičko stričevima.Republičko javno tužilaštvo je samostalan organ koji goni učinioce krivičnih i drugih kažnjivih dela i preduzima mere zaštite ustavnosti i zakonitosti. Nadležnost republičkog javnog tužioca ili tužiteljke jeste odgovornost za rad javnog tužilaštva. Republičkom javnom tužiocu odgovorni su za svoj rad javni tužioci u zemlji, a on je za svoj rad odgovoran Narodnoj skupštini koja ga i bira na tu funkciju. Da li će to tako biti i nakon ustavnih promena koje su pred nama i na kojima se intenzivno radi ostaje da vidimo, ali u ovom trenutku jeste tako i to je nasleđe Ustava iz 2006. godine, nakon čijeg donošenja je usledila i reforma pravosuđa, o kojoj takođe vrlo često govorimo u ovom domu, i to ne zato da bi se prebacila krivica ili odgovornost onima koji su je osmislili i sprovodili, nego da to i nama samima bude podsetnik i napomena da tako nešto više nikada ne smemo da dozvolimo da se desi. O tome su maločas govorili i kolega Komlenski i kolega Kesar, koji o toj temi govore vrlo stručno, upućeno i odgovorno iznoseći činjenice.Kolega Kesar je naveo da je reforma koštala građane Srbije 44 miliona evra. Ja mislim da stvarnost potvrđuje da je nematerijalna šteta mnogo, mnogo veća i ako hoćete nesaglediva i da mi i danas živimo posledice te reforme.One se mogu sagledati i na primer samo kroz curenje informacija iz postupaka u toku, u medijima koji onda najčešće na jedan vrlo tabloidni način te iste podatke informacije predstavljaju i na taj način se naravno vrlo često krši i pretpostavka nevinosti i pravo na pravično suđenje na zaštitu ljudskih prava, pravo žrtve koje su često u medijima iznova izložene viktimizaciji, zbog načina na koji se o njima izveštava.To je takođe jedna nasleđena i štetna praksa, štetna najpre po predsednika države, po Vladu i po vas kao ministarku, ali po sve nas i nas kao nosioce zakonodavne vlasti u našim naporima da, konačno unapredimo i vladavinu prava i pravosudni sistem.Ja ne znam šta Ministarstvo može i treba da uradi po tom pitanju da se to konačno zaustavi. Ja verujem da će naći način da se eventualno u nekim budućim izmenama zakona iz oblasti pravosuđa, pooštre mere kažnjavanja za kršenje prava i pravde svih strana, koje učestvuju u postupku i kada to kažem, mislim i na sudije i tužioce koji su često vrednosno karakterisani u medijima a ne na osnovu činjenica u smislu poštovanja ili kršenja procesno-pravnih radnji.Verujem radnji.Verujem da ćemo i predstojećim ustavnim reformama ojačati pravosudni sistem i unaprediti vladavinu prava i vratiti poverenje građana u pravosudne institucije i pravedno i fer suđenje, i ojačati samostalnost i nezavisnost sudstva od bilo kakvih političkih interesnih ili nekih drugih pritisaka, tačnije da ćemo ojačati njihovu zavisnost od zakona i pravila i propisa u službi.Započete reforme u pravosuđu nose ogromnu odgovornost svih nas i u sudskoj i zakonodavnoj i izvršnoj vlasti.Građanima je neophodno vratiti osećaj pravde i pravednosti u društvu poštovanja zakona i propisa, njihovo dosledno sprovođenje naročito imajući u vidu da je reforma pravosuđa o kojoj smo govorili iz 2009. godine, bila kap koja je prelila čašu i o kojoj su građani dali svoj nedvosmisleni sud na prvim narednim izborima 2012. godine.Tada su jasno pokazali koliko je važno poštovanje prava na pravično suđenje i postupanje, zaštitu ljudskih prava u sudskom postupku, poštovanje pretpostavke nevinosti i o tome takođe treba da mislimo i zato ta reforma iz 2009. godine, treba da nam bude uvek podsetnik da nikada više tako nešto ne dozvolimo. Mnogo je slučajeva o kojima i danas i gledamo i slušamo u kojima su kršena i procesna prava i prava građana na pravdu i pravično suđenje.Nikada još niko nije odgovarao ili bar javnost ne zna za takve slučajeve, trebalo bi da znaju u kojim predmetima su nekada tužioci, nekada sudije, nisu uvažili činjenice i koliko je građana u nekim takvim postupcima oštećeno. To je pored ostalog i posao republičkog javnog tužioca da po hijerarhiji kontroliše postupanje tužilaca bar u onim predmetima za koje u javnosti vlada veliko interesovanje.Na nama je odgovornost da se sa predstojećim ogromnim izazovima suočimo zajedno, svako u domenu svoje nadležnosti. Svedoci smo izazova sa kojima se suočavamo, kao jedno moderno društvo kako u vidu klasičnih oblika organizovanog kriminala tako i u vidu novih sofisticiranih oblika i privredno i visoko tehnološkog kriminala.Odlučno krivično gonjenje, zasnovano na zakonu i dokazima, bliska saradnja i koordinacija sa policijom i drugim državnim organima, kao i neposredna efikasna saradnja sa tužilaštvima i ostalim relevantnim institucijama drugih zemalja pred uslov su uspešne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i svakog oblika teškog kriminala.Krivično gonjenje svih oblika kriminala odgovoran je i zahvalan posao. To što se Republički tužilac ne oglašava u javnosti ne znači da ne radi svoj posao.Da li bi trebalo ipak promeniti donekle tu praksu i obezbediti naročito u vreme ogromnih izazova efikasniju i adekvatniju komunikaciju sa građanima kako bi bili upućeni u ono što se radi. Možda je to pitanje i tema o kojoj možemo razgovarati, diskutovati na jedan stručan, ozbiljan i odgovoran način, a ne presretanjem sudija i tužilaca na ulici u drugim javnim mestima, jer to svakako nije put.Republički javni tužilac kao javni tužioci i njihovi zamenici moraju biti posvećeni profesionalnom, zakonitom i odlučnom krivičnom gonjenju. Oni, sigurna sam, u svoj posao, unose sav svoj profesionalni, stručni i lični kapacitet i integritet. Rezultati rada, vidljivi su u svakodnevnom životu i govore o njihovom radu i posvećenosti i to je ono što građani svakodnevno vide i osećaju kada dođu u bilo koju instituciju sistema, pa i pravosudnog, da rešavaju neki svoj problem ili traže zaštitu nekog svog prava ili zakona.Dakle, zakona.Dakle, oni su nepogrešivo merilo rada i odnosa pravosudnih organa prema njima samima, prema društvu, državi i njihovim pravima i potrebama. Ne retko se taj trud prepoznaje i u međunarodnim priznanjima i tako je recimo, 2012. godine, tužiteljka

priznanje za način na koje Javno tužilaštvo Srbije odgovorilo na mnoge teške izazove u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, ratnih zločina itd. možda može biti primer svim zemljama u regionu. Uprkos svim izazovim, beskompromisna borba protiv svih oblika kriminala i korupcije, mora biti nastavljena i na tom poslu moramo učestvovati svi zajedno.Vladavina prava, jedna je od glavnih zamerki u proteklim izveštajima Evropske komisije, o napretku Srbije o ispunjavanju uslova za članstvo u EU, i to je ono što ste i vi ministarka detaljno obrazložili, kada smo ovde govorili o predlogu za ustavne promene, preuzimajući punu odgovornost za stanje u pravosuđu i potrebu njegovog unapređivanja, a u korist svih građana i celog društva.Za kraj, ja bih lično volela da smo danas možda, imali bar dva kandidata o kojima ćemo razgovarati.U isto vreme razumem svakog tužioca i njegovo pravo da se kandiduje ili ne, za tako važnu funkciju. Ono što često ne razumem i ne samo kada je reč o izboru tužioca, već i u nekim drugim slučajevima, jeste licemerje onih koji su u svojoj karijeri i svojim esnafima često bili jedini kandidati za izbore na mesta predsednika organizacija ili esnafskih udruženja, itd.Ja se u politici, a i lično u životu, zalažem za princip jednakih šansi, ravnopravnost i iste standarde i aršine, bez obzira na lične animozitete i

pravno, sve u skladu sa zakonom i procedurama ili nije.U ovom konkretnom slučaju jeste i tu za nas nema nikakve sumnje, jer mi uvažavamo činjenice, a ne zaključke zasnovane na vrednosnim sudovima i ličnoj percepciji stvarnosti.Zato ćemo u danu za glasanje, podržati izbor Zagorke Dolovac, za mesto republičke javne tužiteljke, u veri da će svojim radom opravdati ukazano poverenje.Meni je već odavno isteklo vreme, a ja se zahvaljujem predsedavajućem što mi je dozvolio da završim svoje izlaganje do kraja.Mogla sam i pretpostaviti da neće biti vremena

Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, uvažena ministarsko sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Republike Srbije, strateško opredeljenje Vlade Republike Srbije i naše zemlje, svakako jeste članstvo u EU.To naše EU.To naše strateško opredeljenje podrazumeva naravno i prilagođavanje zakonodavnog okvira, sa preporukama i zakonodavstvom EU.I, ne samo to, ne usaglašavamo mi naše zakonodavstvo samo radi članstva u EU, mi naše zakonodavstvo usaglašavamo da bi bilo brže, efikasnije, odgovornije, profesionalnije u odnosu na građane i privredu.Brzo, efikasno i odgovorno pravosuđe, znači boljitak za svakog građanina Republike Srbije, ali boljitak i za privredne subjekte, za stvaranje povoljnog privrednog ambijenta, za nove investicije, za nove plate, za nove penzije.Ono što bih takođe istakla, to je da 2012. godine, kada je Srpska napredna stranka preuzela vlast jedan od strateških opredeljenja, gotovo opredeljenje broj jedan bila je odlučna borba protiv kriminala i korupcije i nulta tolerancija na kriminal i korupciju.Od toga se sve ove godine nije odustalo, pa je tako planom „Srbija 2020 – 2025“ koju je prezentovao predsednik republike, Aleksandar Vučić, a koji je Vlada prihvatila, od šest ciljeva koji su stavljeni kao prioriteti jedan od ciljeva je odlučna borba protiv mafije i protiv korupcije.Tu hrabrost niko pre Aleksandra Vučića nije imao i nije osetio potrebu da mapira kao jedno od kao jedno od načina na koji Srbija mora da se bori, jer mafija i korupcija kao rak rana, razaraju i uništavaju svako društvo, a time uništavaju i bolji život i kvalitet života svakog građanina Republike Srbije.S obzirom da je politika poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu i predsednika i predsednika republike Aleksandra Vučića, borba svakodnevna za bolji kvalitet života, svakog građanina Republike Srbije, to će svakako i ova zakonska opredeljenja ići u prilog tome.Moram da istaknem da je Ministarstvo unutrašnjih poslova,

tim krvolocima koji su klali druge ljude na jedan impresivan način u isto vreme, na više različitih lokacija, svi su pohapšeni. Oni koji su nađeni zatvoreni su, njima svako jeste mesto među rešetkama. Očekujemo da će nadležni državni organi u skladu sa zakonom, a tu mislim i na Tužilaštvo i na pravosuđe, doneti adekvatne presude, odnosno presude zasnovane na činjenicama.Ono što smo, pre nekoliko dana videli na televiziji, zbilja jeste strašno, zbilja jeste zastrašujuće, šta je ta grupa krvoloka radila, ali moram da istaknem da je to i te kako značajno, jer građani treba da znaju sa kakvom grupom, mafijaškom grupom, sa kakvim koljačkim klanom je bila suočena naša država.Zahvaljujući hrabrosti i odlučnosti da da podršku svim državnim organima, da rade svoj posao u skladu sa zakonom i da se obračunaju sa mafijom i kriminalom, a to je pre svega podrška Aleksandra Vučića,

tokom reforme pravosuđa koju su izneli 2009. godine, kada su hiljadu sudija i tužilaca ostavili u jednom danu bez posla, bez ikakvog obrazloženja, oštetili građane Srbije za 45 miliona evra.Ne samo to, oni su lagali, ministarka tadašnja pravde, Snežana Malović i predsednik Republike, naravno, u to vreme Boris Tadić, da su to reforme koje su bile neophodne i koje će doprineti unapređenju sudstva.Moram da istaknem da je nakon tih reformi Srbija nazadovala za 22 mesta, 22 mesta, bili smo zadnji u Evropi, jedino smo bili ispred nekih afričkih zemalja. Na tu katastrofalnu reformu pravosuđa ukazivala je i Venecijanska komisija, ukazivala je i Evropska unija koja je označila Srbiju kao zemlju najviše korumpiranu gde je korupcija sistemska i gde je korupcija podržavana od tadašnje žute tajkunske vlasti na čelu sa Draganom Đilasom, Vukom Jeremićem, Borisom Tadićem i ostalima.Sem što su izvršili seču sudija, oni su imali i 24 spornih pljačkaških privatizacija gde su preko 400 radnika ostavili bez posla.

privedeno je 11.665 lica, od tih 11.665 lica mali broj njih je osuđen, a svi oni koji su policijski zatvoreni i zadržani u pritvoru ili zatvoru, tužili su državu za naknadu štete. to ni Dragana Đilasa, ni Vuka Jeremića, žutu tajkunsku hobotnicu apsolutno nije zanimalo, jer su svu tu odštetu, u stvari platili Srbije.Moram da istaknem da je za ovo vreme ipak dosta promenjeno u pravosuđu u opšte. Najpre, želim da istaknem da je Vlada Republike Srbije od 2014. godine uložila velika sredstva za poboljšanje infrastrukturnih objekata i to, ne samo u Beogradu gde je potpuno rekonstruisana Palata Pravde, jedan od hramova pravde izgrađen sedamdesetih godina prošlog veka, nego rekonstruisala i potpuno izgradila i mnoge druge sudove širom Srbije. Tako je u Raškoj posle 40 godina iznikla prva zgrada, a to je u stvari Prekršajni sud u Raškoj.Takođe moram da istaknem kada su u pitanju zatvori, izgrađen zatvor u Pančevu po najvišim evropskim standardima, takođe gradi se i zatvor u Kragujevcu i moram da istaknem i izgradnju Palate Pravde u Kragujevcu koja će objedinjavati 11 pravosudnih institucija.Pored infrastrukturnih projekata, želim da istaknem i niz zakona koji su doneti u cilju sprečavanja i suzbijanja kriminala i korupcije. Jedan od tih zakona odnosi se i na Zakon o nadležnosti i organizaciji državnih organa u suzbijanju kriminala, terorizma i korupcije, gde su pri višim sudovima formirana specijalna odeljenja za borbu protiv korupcije.Moram da istaknem da su u prošloj godini imali 2.000 predmeta, da je podignuto 973 optužnica, a da je 673 lica osuđeno. U ovom odeljenju za sprečavanje korupcije i te kako je važna finansijska istraga, odnosno praćenje tokovo novca.Takođe moram da istaknem da smo usvojili i Zakon o poreklu imovine, čiji je osnovni cilj da se utvrdi poreklo između prihoda i stvarne imovine.Očekujemo ne samo mi, nego i građani Srbije, da će nadležni državni organi, u skladu sa ovim zakonom, objasniti kako je Dragan Đilas u vreme vršenja vlasti stekao 619 miliona evra, kako je stekao novac na raznim računima po belosvetskim destinacijama i, naravno, kako je stekao 35 stanova koji se ne mere u metrima, nego u hektarima.Punu podršku dajemo borbi svim nadležnim institucijama, a ovde konkretno mislim i na tužilaštvo i na sudstvo,

Srbija, predvođena Aleksandrom Vučićem, bori se za politiku mira i bezbednosti, ali i politiku bezbednosti i sigurnosti svakog građanina i politiku ekonomskog napretka Srbije.Zahvaljujem.

da ćemo se obračunati sa mafijom i kriminalom. Naša želja kao zakonodavca, kao predstavničkog doma je u pravcu da se moramo kriminalu suprotstaviti najoštrije što je moguće. Ta želja postoji i kod izvršne vlasti.Zakonodavna i izvršna vlast ima jaku želju da stavi tačku na kriminal, da kriminal ne stavlja više tačku na poštenje i da ne pokuša da stavi tačku na državu.Nisam siguran da su za ovakvo pravosuđe. Mi možemo se obračunati mafijom i kriminalom. Nije moguće sprovesti reforme uz ljude koji su sprečavali reforme. Naše pravosuđe je najlošiji deo vlasti.Naš narod misli da mi upravljamo pravosuđem i da mi možemo da ih nateramo da sude pravedno, brže, pošteno i Mi to ne možemo. Svi govore o pritisku politike na sudstvo. Pre sam iznosio ankete samih sudija koje su sprovedene, koje su rekle da samo 5% da samo 5% na pravosuđe utiče politika i ministri, a da 57% lošeg u pravosuđu je zbog kadrova. Jel tako, gospodine Martinoviću? To su same sudije sada, treba verovati sudijama koje same kažu da je pravosuđe loše uglavnom zbog loših kadrova i kao drugo, zbog korupcije. Sada treba verovati da ćemo sa tim pravosuđem uspeti stoprocentno da se obračunamo sa kriminalom.Uz velike napore možemo suzbiti kriminal uz ovakvo pravosuđe. Ovim zakonima čini mi se da sudije još postaju nesmenljivije, da ih je teže smeniti.

Zamislite pravosuđe i zemlju u kojima je sudija Majić sudija? Takva zemlja, sem Srbije, ne postoji. Da li takav sudija može da bude pripadnik nezavisnog pravosuđa? To nigde u svetu ne postoji, postoji samo u Srbiji. To ja tvrdim i ne samo ja. Tvrdi i Vrhovni kasacioni sud.Presudu sudije Majića i Hadži Omerovića Vrhovni kasacioni sud je ocenio nezakonitom, a pošto nije bila na štetu optuženih, Gnjilanske grupe, koja je surovo ubila preko 80 Srba i mučila preko 200, pošto to nije bilo na štetu optuženih, okrivljenih, suđenje nije ponovljeno.Ja mislim da je to bila igra između tužilaštva i pravosuđa. Tužilaštvo zatraži posle takve presude i puštanja albanskih terorista, na osnovu Apelacione presude sudije Majića i Hadži Omerovića, mislim da je bila igra, da onda tužilac pokrene postupak da Albanci budu pušteni, a presuda proglašena nezakonitom.Ako je presuda proglašena nezakonitom, došlo je do kršenja zakona od strane sudije, po meni. Ne znam šta misle drugi poslanici? Ukoliko je presuda u tako teškom slučaju, gde je grupa osuđena na 106 ili 110 godina zatvora, poništena apelacionom presudom sudije Majića. Kasnije je ta presuda Majića proglašena nezakonitom. Znači, na nezakonit način su pušteni svi teroristi koji su ubijali, mučili i tako dalje, koji su ženama sekli dojke i bacali na vatru. Ta grupa je oslobođena.Kakvo je to pravosuđe i kakav je to Visoki savet sudstva? Kakvi su to organi u pravosuđu koji su dozvolili da sudija Majić bude i dalje sudija?Po meni, profesionalno ako je napravio takvu grešku na jednoj grupi terorista, nema zemlje koja bi pustila da on i dalje bude sudija, a kod nas on deli još političke packe, pa govori o tome kakvi su zakoni predloženi. Verovatno mu nisu po volji.Mi bi trebali da donosimo zakone koji su po volji sudiji Majiću i njegovoj družini okupljenoj oko njegovog udruženja mi bi trebali da im udovoljimo i da oni naruče zakon i da mi takav zakon donesemo kao što kod njih, kod pojedinaca, a ima dosta takvih pojedinaca, određeni advokati naručuju presudu.U tom njegovom CEPRIS-u su zajedno tužioci, advokati i sudije. Često se nađu… Ponekad se nađu, da ne kažem često, i oni koji su u istom predmetu. Recimo, ovi advokati Beljanski itd. Znači, predmet je kod tog sudije, zajedno svi u CEPRIS-u i možemo očekivati presudu koju sudija Majić politiku, političare i na Narodnu skupštinu je daleko veći od pritiska Narodne skupštine i izvršne vlasti na pravosuđe.Nezavisno pravosuđe.Nezavisno pravosuđe je nezavisno od ove vlasti. To je sigurno. Smem da se kladim u život. Pravosuđe je nezavisno od ove vlasti, ali od bivše nije.U

Nataše Kandić i DS. Svi su dodeljeni posle ove raspodele sudskoj jedinici u Inđiji.Da li vi znate da li je neko istraživao da se zbog odluke tih sudija i naručivanja presude od jednog advokata koji presude dobija samo u sudskoj jedinici Inđija? Dalje ne može da dobije zato što je ekspert za pravosuđe u Inđiji. Ekspert. Možda je dopisni član tog njihovog odbora, nisam siguran. Ne znam sa čime je dopisivao. Nešto čudno dopisiva.Da li znate da se spalio čovek zbog presude? Živ se spalio zbog presude koja je doneta u sudskoj jedinica Inđija. Spalio se u dvorištu advokata koji je bio advokat protivničkoj strani u parnici koju je izgubio. Verovatno je imao toliko obraza, ali nije mogao da pretrpi nepravdu zato što je taj advokat u toj parnici prethodno bio njegov advokat, pa je prešao na protivničku stranu. I to može. Gotovo neverovatno. Kako advokat sa jedne strane može da pređe na drugu, to u sudskoj jedinici Inđija ne mogu da objasne. Čovek to nije mogao da podnese i u blizini suda, pored advokatske kancelarije, odnosno u dvorištu te advokatske kancelarije se spalio i sada mi sa tim sudijama hoćemo da se izborimo protiv kriminala i protiv mafije? Ja se bojim da to neće moći.Ja vas pitam kakvo je to nezavisno pravosuđe u kome Marinika slobodno šeta? Da li je nanela štetu „Namenskoj industriji“? Ja tvrdim da jeste. Da li je to neko ispitivao zato što je nanela štetu državi Srbiji i „Namenskoj industriji“, jer je ugovor „Namenska industrija“ izgubila zahvaljujući njoj?

to što ona tvrdi, ja nemam ništa protiv da političar ide u zatvor. Ali, ako nije istina, pitam - zašto Mariniku niko nije ozbiljno saslušao, već je ona rekla – ja ću vama reći ukoliko vi ponudite zaštitu za osobe za koje neću da vam kažem ko su?Pazi, traži zaštitu za osobe za koje neće da kažu ko su. Ako ponudite zaštitu za NN lica, ja ću onda reći ko su NN lica. Kakvo je to uslovljavanje? Kakvo je to onda i tužilaštvo i kakvo je to pravosuđe?Hajde da pitamo – kakvo je to pravosuđe kad jedan javni funkcioner spoji javnu funkciju sa privatnim biznisom i prihoduje 619 miliona evra, ne 619 evra, nas bi jurili za 619 evra, već 619 miliona evra? Kako je taj podatak nevidljiv za naše pravosuđe?Da li mislite da je to pravosuđe nezavisno od bivše vlasti kad nije videlo bivšeg funkcionera koji je pomagao mnogim sudijama da se nađu na tim funkcijama i sada nije gonjen? Niko ga ne goni. On se još predstavlja političkom žrtvom, kao žrtvom progona itd, eto, on je kupio neku tamo ili pribavio neku političku stranku koja je ranije bila neka Zelena stranka itd, i sada odjednom politički protivnik, bio kupio jednu poslaničku grupu i sada je on politički protivnik, i kao sad je nedodirljiv za pravosuđe itd.Nema zemlje u kojoj javni funkcioner, setite se Nemačke, jel Kol bio pod istragom i to ozbiljnom istragom? Nađite mi neku organizovanu državu da je neko javnu funkciju, on je to spojio samo nešto sa izbornom kampanjom, ili tako nešto. Nađite mi negde neku državu u kojoj javni funkcioner može da prihoduje dok je bio na javnoj funkciji, da bude vlasnik medija, da bude vlasnik svih reklama, svih sekundi, da nogom otvara vrata u RTS itd. Nađite mi negde. Tito to nije radio. Tito nije prodavao sekunde. Dakle, i Tito je samo u Kraljevo ono zlato malo sklonio u svoju kasu, ali nije prodavao sekunde Radio televiziji Beograd, Radio televiziji Jugoslavije itd, kako se to zvalo.Ali, ovaj je prevazišao sve moguće, 619 miliona evra čovek prihodovao spajajući javnu funkciju sa privatnim biznisom i nikom ništa. Sad on još preti nekima, kao revanšizmom, on će nama uraditi tako to i to, pa smo onda mi stoka, šljamovi, ne znam šta više nisu, pa će nas juriti, pa će nas streljati, pa će nas vešati, pa onaj drugi kaže nemojte da ih vešate na Terazijama, tamo vešaju rodoljube. Ja pitam – ko je odgovarao za sve te pretnje? Ako njih neko samo mrko pogleda, to se odmah otvara istraga, reaguje pravosuđe i nisam protiv, ali ukoliko se to odnosi na našu stranu, najcrnje pretnje, uvrede itd, od predsednika Republike do nekih poslanika koji imaju snage da se suprotstave Đilasovom načinu političkog delovanja. Pretnje dolaze svakog dana, prete neki profesori.Da li je kažnjena Danica Popović zbog falsifikata, pitam? Ova iz Ekonomskog fakulteta, koja je prepisala rad pokojnog kolege i to su sad svi utvrdili, i pri tome prisvojila nekoliko miliona za to prevodilačko delo. Da li je nekada odgovarala? Ne.Zato je moja poruka, za kraj, da mi moramo malo da povedemo više računa o pravosuđu, kad im damo totalnu nezavisnost i totalnu nesmenjivost, bez ikavke mogućnosti da utičemo na bilo koji način na njih, stvorićemo samostalne trgovinske radnje.Naše sudske jedinice i naši osnovni sudovi, posebno u unutrašnjosti će postati samostalne trgovinske radnje koje će se udružiti u jedan tržni centar prepun takvih samostalnih trgovinskih radnji.Pravosuđe ne sme da bude nezavisno potpuno. On nije božanski nezavisno. Ono mora da zavisi zavisi i od naroda i od zakona. Ono mora da štiti nevine, a da kažnjava krive.Poruka je - ko zlo ne kažnjava, taj novo zlo čini. I čini mi se da veliki broj sudija, za mene veliki broj, možda je to 10%, 15%, kada sudi nekim kriminalcima sitnim da se često dešava da sitni kriminalcima sude oni koji su veći od njih. Hvala.

Hvala.Poštovani predsedavajući, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovana gospođo ministarka sa saradnicima, poštovani članovi Visokog saveta sudstva, naravno da ću vrlo rado glasati za ponovni izbor tužiteljke Dolovac.Ukazaću i nastaviću tamo gde su moje kolege stale.

takođe i posao pravne nauke, to je sprečavanje zloupotrebe pravnog pojma genocid.Dakle, pravosuđe, između ostalog, mora da štiti državu od lažnih optužbi za genocid i o tome, naravno, vode računa i ministar pravde i VSS i predsednici sudova i Republički javni tužilac i tužioci i državni vrh, jer posledice nesuočavanja sa ovom kampanjom po državu mogu biti višestruko teške, negativne.Protiv Srbije se ovih meseci, sigurno u ovoj godini, vodi jedna organizovana, a ja bih je nazvao tzv. genocidna kampanja u regionu, u kojoj učestvuju vlasti Prištine,

primer te genocidne kampanje su nastupi Kurtija u Briselu i njegovo haluciniranje o tri genocida Srbije protiv Albanaca.Dakle, nikakav genocid Srba nad Albancima nikada u istoriji nije se dogodio. Jednostavno, izdvojio bih bezumnu Kurtijevu tvrdnju, citiram ga, kaže – Srbija je došla na Kosovo genocidom i otišla sa Kosova genocidom. Mislim, to je strašno, bezumno, neverovatno i šupljoglavo.Podsetio bih, Srbi su na Balkan, dakle, i na Kosovo i Metohiju došli mirno, seobama naroda u šestom veku, kada Albanci nisu uopšte postojali na Balkanu, nego prvi istorijski izvori ih pominju tek u 11. veku. Dakle, Srbi su se mirno doselili na Kosovo i Metohiju, a dve trećine Srba, sad opet jedna druga stvar, je 1999. godine etnički očišćeno, sad govorim o odlasku, pod pretnjom smrti i pogroma koji su Albanci počinili pet počinili pet godina kasnije, odnosno 17.04.2004. godine.Dakle, Srbi su delimično etnički očišćeni sa Kosova i Metohije pod NATO bombama i pod pretnjom genocida. Toliko o tome da su Srbi sa Kosova otišli tako što su počinili poslednji, kako Kurti kaže, genocid. Ne, nad Srbima je počinjen genocid i najveće etničko čišćenje posle onog u „Oluji“. To je klasična zamena teza od strane Kurtija.Da podsetim, Kurti je pravosnažno osuđen u Srbiji zbog terorizma na 15 godina, od čega je odležao manje od dve, zbog kada je protivno pravi i moralu, na sraman način pomilovan. I Kurta i Murta se onda usuđuje da obmanjuje javnost o genocidu Srba nad Albancima. Albanci

godine, po turskom defteru, po opisu, Srba je na Kosovu i Metohiji, tj. u zemljama Brankovića, gde je izvršen popis zbog naplate harača, Srba je bilo 98%, Albanaca je bilo 1%. A po procenama iz 2019. godine, sada Srba na Kosovu ima 8%, a Albanaca gotovo 90%. I tako su Srbi od ubedljive većine u 15. veku od 98% za 556 godina svedeni na ubedljivu manjinu od 8%, a Albanci su sa 1% skočili na 90%.Da 90%.Da dodam ono što sam već rekao, i onda su Albanci delimično etnički očistili KiM 1999. i 2004. godine, ne zaboravimo. I onda ko je tu koga ugrozio? Srbi, žrtve genocida i etničkog čišćenja, nikako nisu mogli da ugroze Albance, koje su, setimo se, prvo štitili Turci 500 godina, potom je Albance štitila Austrougarska, potom su ih štitili nemački i italijanski fašisti i unazad 22 godine Albance štiti NATO pakt. O tome svedoči ova demografija koju sam pomenuo.Kurti želi da svet poveruje da su Srbi, koji su 90% nestali sa KiM, koji koji su žrtve genocida i pogroma Turaka i Albanaca, da su oni mogli da ugroze narastajuće Albance koji su vazda imali moćne zaštitnike tokom 550 godina. Mislim, da nije tragično, bilo bi smešno.Zloupotreba izraza genocid dovodi do kompromitovanja i devalviranja naučno-pravnog značenja pojma genocid i do hiperinflacije raznih lažnih genocida. Dovodi do obesmišljavanja pojma genocid.

Ona je poznata po jednostranoj osudi, isključivo po tome, srpske strane u sukobima u Hrvatskoj, BiH i na KiM, ali nikada nije osudila bilo koji zločin nad Srbima, pa ni genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima u ustaškoj NDH.Marinika Tepić je Skupštini ovoj 2016. godina podnela predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici koji žigoše srpski narod kao genocidan, a upravo je danas završen veliki izveštaj Nezavisne komisije, objavljen na 1.000 strana, na 1.000 strana, koju je osnovala Republika Srpska gde su ugledni naučnici konstatovali da nikakvog genocida u Srebrenici nije bilo.Da se vratim na gospođu Mariniku Tepić Ciobanu Zhivcu. Ona je poznata i po tome, i to je opet tema ovoga, što proganja, uznemirava i uhodi tužiteljku Dolovac, pokušava time da je zastraši. Marinika Tepić je 30. avgusta 2012. godine proganjala tužiteljku Dolovac i protivzakonito je snimala. Marinika Tepić je je u oktobru 2020. godine i decembru podnela lažnu krivičnu prijavu protiv tužiteljke Dolovac iznoseći neistinite optužbe, a nastavila je time i proganjanje i vršenje nezakonitog pritiska na tužiteljku.Isto to je gospođa Tepić učinila i 21. aprila 2021. godine vršeći pritisak na tužiteljku da postupa protivzakonito, a na način koji odgovara Tepićevoj. Takođe, 5. februara Marinika Tepić je opet vršila pritisak i podnosila lažne prijave kada je predala tužilaštvu papirni otpad, navodne dokaze o „Krušiku“ čime je zastupala, o tome je govorio kolega Marijan, interese rumunske i bugarske namenske industrije.O tome u koliko dugačkom i u kom vremenskom periodu je gospođa Zhivcu Ciobanu proganjala tužiteljku i vršila nezakonit pritisak na nju svedoči izjava

od „Krušika“, „Aseka“, trgovine oružjem, partije, bratije, raznih kombinacija nosila na noge Zagorki Dolovac.Vrlo neoprezna izjava, jer o čemu ona govori? Govori o tome da Marinika Tepić tužiteljki Dolovac nosi i kući i u slobodno vreme je prati i na posao i predaje joj stotine kilograma raznih materijala, zatrpavajući je, samo da bi imala alibi, kao, zaboga, ja nosim tužiteljki dokaze, a o čemu to još svedoči? Svedoči da su Đilas i Marinika najmanje dve godine organizovali praćenje tužiteljke Dolovac, jer su angažovali par lica da je prate, pa kad se ukaže pogodan momenat, dojave Mariniki, a onda Marinika kao naleti slučajno na tužiteljku Dolovac i sve tako jedno pet-šest puta. Kako je to moguće?Postaviću pitanje – zbog čega Marinika tužiteljki Dolovac, kada joj sve ovo dostavlja, nije nosila materijale o tome kako je Marinikin šef opljačkao Beograd, RTS i Srbiju i nikada nije odnela tužiteljki Dolovac dokaze o nezakonitom poslovanju Đilasove „Multikom grupe“ u kojoj slučajno Marinika radi baš za velike pare? Nije valjda da je Marinika postala Đilasova saučesnica? Ja ne želim da verujem u to.

Kako i koja lica prate tužiteljku Dolovac? Znači, tužiteljka Dolac je uznemiravana kod kuće i u slobodno vreme i o tome svedoče snimci koje gospođa Tepić objavljuje, a kako u slobodnom vremenu tužiteljku Dolovac proganja, želi da joj uruči stotine kilograma nekakvih papira i postavlja joj neka nesuvisla pitanja.Zna se, u ovoj zemlji barem, kako civilizovani i pristojni ljudi komuniciraju sa nadležnim organima, a pogotovo sa Republičkim javnim tužiocem. Zna se – putem pisarnice i pismena koja sadrže nekakve suvisle činjenice i dokaze, a ne tako što proganjaju tužiteljku. Marinika trčka za njom, prateći je i pokušavajući da joj uruči nekakav otpad.Marinika Tepić proganja jednu ženu, tužiteljku koja izvanredno radi svoj posao, a istovremeno Marinika Tepić Ciobanu Zhivcu hvali bivšu rumunsku glavnu tužiteljku Lauru Kruducu Keveši koja je inače, a to Marinika nikada ne kaže, 2018. godine smenjena zbog niza zloupotreba službenog položaja i kršenja zakona. Na ovom primeru se vidi da Marinika Ciobanu zastupa interese neke druge države, a ne Srbije.Pored interesa Rumunije, Marinika Tepić Ciobanu Zhivcu zastupa interese prištinskih vlasti, a o tome ću nešto kasnije.Marinika Tepić je očigledno navikla da ponižava tužioce i sudije kao 2009. i 2010. godine kada je u doba vlasti Đilasa, upravo Tepićke, Jeremića i Tadića, sve bilo na ponižavajućem nivou, a u ponižavanju institucija Đilas, Marinika, Jeremić i Tadić su najdalje odmakli prilikom ponižavanja pravosuđa, a Srbija je danas, i to moramo da kažemo, za razliku od tog doba, i pristojno, i civilizovano, i pravedno društvo.Sada da dođemo na nešto čime se pravosuđe bavi i uspešno se bavi. Sudije, tužioci i policija odlično postupaju u borbi protiv kriminala, što se najbolje vidi na primeru procesuiranja kriminalnog, mafijaškog i terorističkog klana Belivuk Zvicer. Pravosuđe treba da zna i ove stvari, koje su političke stvari, da je klan Belivuk Zvicer do pre neki dan imao jednog portparola Vladimira Vuletića koji je inače za potrebe kanibala i kasapina osnovao stranku „Crno na belo“. Međutim, pre neki dan je klan Belivuk Zvicer dobio i još jednog portparola tj. portparolku Mariniku Tepić, svega dan nakon što je ministar unutrašnjih poslova objavio potresne fotografije žrtava klana. Javila se ova nova portparolka klana Marinika Tepić i odmah napala ministra i objavila sramotna saopštenja na društvenim mrežama i na mrežama SSP.Inače, kao po komandi, ovaj nesporni potez ministra Vulina su osudile sve đilasovske stranke i mediji, a ista ta Marinika, isti ovi ljudi koji su bili nekada u nekim drugim medijima, ali isti ti ljudi, oberučke su svojevremeno pozdravili objavljivanje eksplicitnih fotografija ubijenih pripadnika zemunskog klana, ubistava u Srebrenici, filmova snimljenih u Srebrenici i posmrtnih ostataka iz Batajnice, i to na javnim servisima. To su opet dvostruki standardi. Tada je to bilo dobro, a danas kada država prikazuje kako se uspešno bori i kako pokazuje kakvi strašni zločini, ali na prihvatljiv način, su počinjeni, mislim prikazuje na prihvatljiv način kakvi zločini su počinjeni, onda to odjednom postaje sporno. Zašto postaje sporno?Da još jednom objasnim onome kome je potrebno, očigledno gospođi Ciobanu Zhivcu Tepić, zašto je potez ministra Vulina nesporan. Nesporan je zbog toga što je deo borbe protiv mafijaškog klana Belivuk i Zvicer. i Zvicer. Taj klan takođe vodi propagandni rat protiv države. Mnogi ljudi ne veruju da je klan kasapio i klao ljude. Sada kada je ministar Vulin i kada su određeni mediji prikazali samo mali i ublaženi deo stravičnih dokaza, sada ljudi, verovatno, više veruju.A deo borbe protiv mafije je propagandna borba, jer koljački klan ima svoje i političko i medijsko krilo, ima veliku podršku u medijima. I kada država pokaže na prihvatljiv način o kakvim se zločincima radi i kako ima dokaze protiv koljača, onda biva napadnuta od medijskih i političkih zastupnika mafije.Postoji, i to treba da znamo, najmanje dve stranke koje zastupaju klan. A svojim napadom na ministra, umesto da ga pohvale, Đilasovske stranke i mediji su se opet stavili na stranu ubilačkog mafijaškog klana Belivuk Zvicer. I Marinika, umesto trunke saosećajnosti i empatije prema žrtvama koljača, kasapina i kanibala, portparolka klana Marinika Ciobanu Zhivcu je objavila saopštenje u kojem staje na stranu klana Belivuk, a ovom koljaču glavnom ona tepa - Velja. Samo što ne kaže - moj Velja. A koljače naziva navijačima i hvali njihovo skandiranje protiv predsednika. Marinika zamenjuje teze, jednostavno, žrtve pretvara u krivce a krvnike u žrtve. I umesto da osudi zločine, ona ih hvali. A umesto da pohvali pravosuđe i policiju, ona ih satanizuje.Evo jedne rečenice koja je nešto najsramotnije što sam skoro pročitao. Marinika u tom svom saopštenju kaže da su objavljeni dokazi o zločinama laž, a da se ona i Đilas i SSP, citiram: "Ne obaziru na te laži, osim humorom". Dakle, za Mariniku i Đilasa su dokazi o kasapljenjima laž, na koju treba reagovati humorom. Zbog čega to Marinika ne kaže porodicama porodicama žrtava?Možemo da zaključimo da je Marinika ozbiljno shvatila onaj ironični predlog da promeni dilera. Dakle, ranije svog višedecenijskog saradnika, dilera Filipovića, zamenila je očigledno Belivukom. Sada ima još jednog dilera i sponzora.Podsećam sudije i tužioce da je Marinikin bivši diler pred nadležnim organima, ali i pred javnošću, posvedočio da je od Marinike Tepić dok je bila pokrajinski sekretar protivzakonito, i naveo je čak koje zakone je kršila, dobio milion dinara. Ja molim pravosuđe da reaguje.Kao ima dve stvari ovde - Kurti i Marinika su na istom zadatku. Oboje optužuju Srbiju za genocid koji Srbija nije počinila. I Kurti i Marinika su počinili niz krivičnih dela. Rekao sam, Kurti je već osuđivan, 15 godina u Srbiji, međutim, on je u poslednjih desetak godina dva puta pravosnažno osuđivan i na Kosovu i Metohiji. I Kurti i Marinika imaju direktne veze sa kriminalcima. I Kurti i Marinika traže od Srbije da se suoči sa prošlošću tako što će da prizna nepostojeće genocide. I to je deo ove kampanje o kojoj sam govorio. A Marinikina i Đilasova stranka slobodne pljačke zastupa ovde Kurtija u Srbiji, a to čine i đilasovski mediji svaki dan, koji propagiraju Kurtijevu politiku.I završavam sa ovim - geopolitički ciljevi optužbi za genocid i svih ovih poplava rezolucija i zaraze o rezoluciji o genocidu su višestruki. Cilj je slabljenje znatno ojačale Srbije, ojačale pod predsednikom Vučićem, cilj je žigosati uzletelu Srbiju, uzletelu čak i u poslednjih šest meseci pod epidemijom, poništiti sav pozitivni imidž koji je Srbija stekla u toku epidemije i toku vakcinacije, ali i tokom proteklih devet godina uspešne vlasti državnika Vučića. I cilj je, naravno, ukidanje Republike Srbije. I cilj je kampanja o žigosanju Srbije za navodne genocide, a cilj je i slabljenje pregovaračkog položaja Srbije u vezi pregovora o KiM.I još još jednom za kraj da podsetim, Albanci su počinili genocid nad Srbima u 18. i 19. veku. U oba svetska rata borili su se na strani zla. Ubijali su Srbe 1999. i 1998. godine. Ubili su hiljadu Srba otimajući im organe 1999. i 2000. godine. Ubijali su srpsku decu u Goraždevcu od 2004. godine. Počinili su pogrom 17. marta 2004. godine i tada etički očistili deo KiM i ubili takođe mnogo Srba.Kada bi mogle, albanske vlasti, ove sada, Kurtijeve, bi pobile ovih 95 hiljada Srba koji žive na Kosovu i Metohiji, ali ne smeju. Zašto ne smeju? Ne smeju zbog toga što je predsednik Vučić učinio Srbiju jakom i uzdigao je ekonomski i vojno. Hvala vam, živela Srbija!